Začenjam 1. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci: Zvonko Černač, mag. Borut Sajovic, Franc Rosec, Aleksander Reberšek, mag. Matej Tonin, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec in Ferenc Horváth. Na sejo sem vabila predstavnike Vlade. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 1. izredne seje Državnega zbora.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

Predlog sklepa je Državnemu zboru v obravnavo predložila Mandatno-volilna komisija. Želi predsednica komisije Janja Sluga besedo za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa? Ja. Prosim. Mandatno-volilna komisija je na 1. nujni seji 18. maja 2022 kot matično delovno telo obravnavala Sklep o pravici prevzema mandata poslanca v Evropskem parlamentu, ki ga je Državnemu zboru 17. maja 2022 posredovala Državna volilna komisija. Državni zbor je na svoji 1. seji 13. maja 2022 ugotovil, da funkcija poslanca Državnega zbora ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, zato poslanki Tanji Fajon z dnem potrditve mandata poslanke Državnega zbora preneha mandat poslanke v Evropskem parlamentu. Državni zbor je zato zaprosil Državno volilno komisijo, da ga obvesti, kateri kandidat bo postal poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu namesto poslanke Tanje Fajon. Državna volilna komisija je Državnemu zboru 17. maja 2022 posredovala sklep, iz katerega izhaja, da zaradi prenehanja mandata kolegici Tanji Fajon postane poslanec v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe gospod Matjaž Nemec. Kandidat za poslanca je Državno volilno komisijo obvestil, da sprejema mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Mandatno-volilna komisija je 17. maja 2022 prejela tudi obvestilo predstavnika liste kandidatov Socialni demokrati, da se odpoveduje pravici do pritožbe zoper sklep Državne volilne komisije, ravno tako pa v zakonskem roku do seje Mandatno-volilne komisije ni bila vložena nobena pritožba. Mandatno-volilna komisija je ugotovila, da potrditev izvolitve Matjaža Nemca za poslanca iz Republike Slovenije v Evropski parlament zato ni sporna. Ob upoštevanju navedenega Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da na podlagi devetega in prvega odstavka 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Potrdi se izvolitev Matjaža Nemca, rojenega 10. aprila 1980, stanujočega Bilje 187.a, Renče, lista kandidatov Socialni demokrati, SD, ki postane poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe

Želite besedo, poslanke in poslanci? (Ne.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Potrdi se izvolitev Matjaža Nemca, rojenega 10. 4. 1980, stanujočega Bilje 187.a, Renče, lista kandidatov Socialni demokrati, SD, ki postane poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe namesto poslanke Tanje Fajon, ki ji je prenehal mandat. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, za je glasovalo 81, proti 1. (Za je glasovalo 81.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Robertom Golobom. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja, Tamari Vonta. Hvala lepa, predsednica. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Na aprilskih volitvah sta se soočila dva koncepta vodenja Slovenije, lahko rečemo tudi dve diametralni viziji njenega razvoja. Koncept, ki ga je zagovarjala dosedanja koalicija, in vizija, ki jo je predstavilo Gibanje Svoboda s svojimi koalicijskimi partnerji. Prepričljiva večina volivk in volivcev je zaupala viziji, ki so jo predstavile stranke, ki sestavljajo novo koalicijo v tem parlamentu. Vizija razvoja Gibanja Svoboda temelji na nekaj ključnih točkah: zelenem preboju, ki ga bo generiralo močno vpeto gospodarstvo v mednarodne tokove, kar bo omogočalo povečanje dodane vrednosti slovenskega gospodarstva in več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo; moderni socialni državi, ki bo zagotavljala ne zgolj hitro dostopnost vseh javnih služb, temveč tudi njihovo visoko kakovost; in, kar je še posebej pomembno, na svobodni in odprti družbi, ki bo visokoparticipatorna in zato odprta za uvajanje za državljane koristnih in pomembnih sprememb. Te temelje delimo tudi z našimi koalicijskimi partnerji, saj smo pred dnevi parafirali koalicijsko pogodbo, ki podrobneje določa prioriteto naše vlade. Predlog novele Zakona o vladi, ki jo danes obravnavamo, sledi tej viziji in vsebuje potrebne spremembe, da vizijo, za katero smo na volitvah dobili mandat, tudi uresničimo. Cilj predlaganega zakona je vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo ministrstev, ki bo zagotavljala operativnost in uspešno izvajanje nalog nove vlade na podlagi koalicijskega dogovora političnih strank v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2022−2026. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona sledijo načelom odzivnejšega in predvsem bolj operativnega ustroja in delovanja ministrstev nove vlade. Pri pripravi predloga zakona so bila upoštevana načela zakonitosti in samostojnosti državne uprave, v skladu s katerim uprava opravlja svoje delo samostojno na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov, in načelo transparentnosti, s katerim so ministrstva in njihova delovna področja določena, dokler ne bo spremenjen Zakon o državni upravi. Poglavitne rešitve predloženega zakona se nanašajo na ureditev sestave vlade v mandatnem obdobju 2022−2026 in drugačno določitev delovnih področij nekaterih ministrstev. Vlada bo imela tri ministrstva več kot doslej, a gre za ministrsko trojico, ki bo podpirala vizijo in glavne prioritete nove vlade in jo usmerjala v prihodnost. Oblikovala bo do politike za soočanje obvladovanje izzivov današnjega in jutrišnjega dne, na katere se bomo morali kot država pripraviti in se z njimi tudi aktivno soočiti. Ministrstva bodo vitkejša ter zato bolj operativne in odzivna. Prerazporeditev javnih uslužbencev, opreme, dokumentacije, prostorov in pravic proračunske porabe bo izvedeno v skladu z akti o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na novo vzpostavljenimi področji pristojnosti posameznih ministrstev iz tega zakona. Novela zakona nima finančnih posledic za Proračun Republike Slovenije, saj bodo ministrstva delovala znotraj že določenih finančnih okvirov. Dodatnega zaposlovanja kadrov, kot si ga je z nekaj 100 razpisanimi delovnimi mesti v javni upravi privoščila tik pred odhodom sedanja vlada, ne načrtujemo. Na včerajšnji seji skupnega parlamentarnega odbora je bilo z opozicijske strani slišati veliko tako imenovane zaskrbljenosti o, citiram, »bohotenju državne uprave zaradi večjega števila ministrstev«. Očitki so v luči zaposlovanja v zadnjih dveh letih, posebej pa v končnici tako imenovanih tekočih poslov odhajajoče vlade, povsem neutemeljeni in zavajajoči. Kot ilustracijo naj navedem le zgolj eden podatek. Samo v zadnjem letu se je število zaposlenih v državni upravi povečalo za tisoč. Tisoč v enem letu. Tisoč. Obdani smo z množico izzivov, kot so podnebne in demografske spremembe, migracije, spremenljivost trga dela, ki ga vse bolj zaznamuje digitalizacija in nove tehnologije ter potrebe po nenehnem razvijanju novih znanj in veščin. V zadnjih mesecih postaja čedalje pomembnejše tudi vprašanje varnosti, tako naše osebno pa tudi varnost preskrbe z energenti in preskrbe s hrano. Vojna v Ukrajini seveda prinaša dodatne izzive. Neodgovorno bi bilo, da bi čas in energijo vlagali predvsem v medsebojne obračune, ki z dejanskim stanjem nimajo veliko opraviti. Zunaj sten razpravne dvorane se svet vse hitreje spreminja in prinaša tudi negotovosti, ki zahtevajo takojšnji odziv. Današnja razprava in tudi ravnanje v prihodnosti, kolegice in kolegi, bosta ljudem jasno pokazala, kdo je razumel sporočilo teh volitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Skupni odbor. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni! Spoštovani poslanke in poslanci, Skupni odbor je včeraj na prvi nujni seji kot matično delovno telo po skrajšanem postopku obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnice predloga zakona, v kateri je predstavila razloge za sprejetje ter bistvene rešitve, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe med drugim omenila, da je predlagani zakonodajni pristop, s katerim se spremembe in dopolnitve delovnih področij ministrstev začasno uredijo v prehodnih določbah novele Zakona o Vladi ne pa v sistemskem zakonu, sporen z vidika pravne varnosti. Dodala je, da vloženi amandmaji koalicije ustrezno naslavljajo njihove pripombe. Poslanke in poslanci iz poslanske skupine SDS so med drugim predstavili dosežke trenutne vlade, ki jih je dosegla z manj ministrstvi in menili, da je trenutna organizacijska struktura vlade operativna in učinkovita, da lahko uspešno z dela dokaže z rezultati ter da je vlada investirala v ljudi in v tisto, kar potrebujejo. Dejali so, da je predlog zakona v nasprotju s pojmom vitke države ter da bo delo nove vlade manj učinkovito, počasnejše in manj operativno. Poudarili so, da predlog zakona prinaša finančne posledice, in da je povečanje števila ministrstev nepotrebno in kontraproduktivno. Izpostavljena pa je bila tudi potreba po spremembi Zakona o državni upravi ter njen pomen za delo vlade. Poslanke iz poslanske skupine Gibanje Svoboda so med drugim podrobneje predstavile določeno vsebino predloga zakona ter omenile, da naj se čim prej imenuje nova vlada in naj se ji omogoči, da začne z delom in izvajanjem programa, ter da bo delala v skupno dobro ljudi. Poslanka iz Poslanske skupine Levica je izpostavila pomen pojma solidarnosti in vlogo ter posamezne naloge predlaganega ministrstva za solidarno prihodnost in njegovega vpliva za družbo. Dotaknila se je tudi stanovanjske politike ter poudarila, da bo v prihodnje večji poudarek namenjen skrbi za človeka in solidarnosti. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija - Krščanski demokrati je dejala, da več ministrstev ne pomeni tudi več učinkovitosti in da so predlagane rešitve lahko preuranjene in nepremišljene. Poudarila je tudi pomen organov v sestavi ministrstev in javnih zavodov ter dodala, da bo Predlog zakona prinesel veliko reorganizacije ter administrativnega bremena. Predstavnica predlagatelja je med razpravo podala dodatna pojasnila ter se odzvala na podane kritike v razpravi. Odbor je nato sprejel amandmaja skupine poslank in poslancev k 2. in 3. členu ter vse člene predloga zakona. Za sejo Državnega zbora je odbor pripravil poročilo z dopolnjenim predlogom zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč Poslanskih skupin. Besedo ima poslanska skupina Gibanje Svoboda, Lena Grgurevič. LENA Spoštovani kolegice in kolegi, V Gibanju Svoboda smo v programska izhodišča zapisali, da si želimo državo, bogato v svoji raznolikosti, in kjer bo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin prebivalcev absolutno. Želimo Slovenijo, ki je svobodna, poštena, pravična, hkrati pa napredna, dinamična, razvojno usmerjena, konkurenčna ter gospodarsko razvita. Poseben poudarek smo namenili slogi med ljudmi, generacijami, odprtosti in zmernosti ter zavračanju ekstremizmov in polarizacije državljanov. Zapisali smo tudi, da bomo ustvarili pogoje za vzdržen gospodarsko-socialni model, ki bo odporen na vplive finančnih, energetskih, prehranskih ter vojnih kriz, ki bo blažil stiske ljudi in bo pripravljen na razvojne izzive. Ustavili bomo zadolževanje države, namenjeno financiranju politično všečnih ukrepov zgolj določenih skupin, javna sredstva pa bomo namenili krepitvi gospodarskega potenciala ter izgradnji javne infrastrukture, ki bo omogočala razvojni zagon in s tem družbeno blaginjo za vse prebivalce. Državo moramo nujno pripraviti na podnebne spremembe ter tozadevno sprejeti učinkovite in pravične ukrepe za zelen energetski prehod. Za to smo dobili mandat. Program, temelječ na teh izhodiščih, so volivke in volivci na aprilskih volitvah večinsko izbrali, kot tistih, ki naj bo vodilo razvoja države v prihodnje. Zakon o Vladi, ki ga danes obravnavamo, je korak k udejanjanju želenega modela upravljanja države. Kolegica Vonta je v predstavitvi zakona orisala glavne cilje in vsebine zakona, sama pa bom natančneje pojasnila naloge, ki jih bo opravljala ena od novih ministerstev, ker je namreč iz razprave na odboru bilo razbrati, da nekateri poslanci ne razumejo ali nočejo razumeti nalog in ciljev Ministrstva za solidarno prihodnost. Ministrstvo bo izvajalo naloge na področju dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike, socialnega podjetništva, razvijanja in promocije modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbe delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije. V okviru svojega delovanja bo skrbelo za pripravo sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe in podpore pri njihovi implementaciji, za strateško načrtovanje, spremljanje in nadzor sistema kakovosti na tem področju, vzpostavitev spremljanja in nadzor sistema notranjih in zunanjih kontrol izvajalcev, spremljanje stanja in razvoja ter pripravo rešitev na področju stanovanj, nepremičninskega posredovanja in poslovnih stavb. Gre za strateško pomembne in nujne dejanske spremembe za ureditev razmer na tem področju tako za mlade, starostnike in najranljivejše skupine državljanov. Novoustanovoljeno ministrstvo bo skrbelo tudi za izboljšanje ureditve področja socialnega podjetništva, zadružništva, vzpostavitev regulatornega okvira za udeležbo delavcev v lastništvu podjetij ter promocijo in spodbujanje vseh oblik ekonomske demokracije. Izvajalo bo strokovne naloge na področjih socialne ekonomije ter sodelovanja pri pripravi zakonskih podlag, strategij in ukrepov na teh področjih. Na področju socialnega podjetništva bo ministrstvo spremljalo delovanje in razvoj socialnih podjetij, vodilo evidenco ter izvajalo javne razpise za spodbujanje delovanja in razvoja. Za izvajanje vseh navedenih nalog bodo ministrstvo prevzele obstoječe organizacijske enote ministrstev, ki trenutno pokrivajo ta področja, ter sredstva za delovanje teh področij. Govorim torej o reorganizaciji. Na včerajšnjem odboru smo poslušali dolga in žaljiva razpredanja, ki v teh kriznih časih novi vladi jemljejo dragocen čas za delo, o neizkušenosti, nestrokovnosti, napakah, škodovanju nove vlade. Ne bom izgubljala besed z vrednotenjem teh brezplodnih podcenjevanj, pač pa ponovno opominjam na rezultate letošnjih volitev. Volivke in volivci so odločili, in to s prepričljivo večino, da smer, katero nas vodijo samopoimenovani izkušeni politiki zadnji dve leti, ni prava. Odločili so se, da so potrebne v tem zboru nove ideje, nova energija in predvsem nov način dela in ravnanj, ki bo produktiven ne pa medsebojno izključujoč ter žaljiv. Spoštovani kolegice in kolegi, v 30-letni tradiciji slovenskega parlamentarizma je vsaka koalicija, ki so ji volivci in volivke zaupali vodenje države, pripravila takšno organizacijsko strukturo izvršne veje oblasti, ki bo kar najbolj učinkovito zagotavljala izvrševanje vizij in nalog, ki so dobile na volitvah največ podpore. Republike Slovenije, ki jo danes obravnavamo, uresničuje to željo volivk in volivcev. V poslanski supini Svoboda bomo zato novelo zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Naj še povem, predem dam besedo naslednjemu, da mi je zelo všeč, da smo sedaj tiho in da poslušamo predstavitev stališč pazljivo, tako kot moramo kot poslanke in poslanci. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, gospod Danijel Krivec, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav poslankam in poslancem! Pred nami je Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije. Novelo zakona o Vladi je v zakonodajno proceduro po skrajšanem postopku vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Robertom Golobom. Bodoča vladna koalicija z novel povečuje število ministrstev iz 17 na 20, posledično to pomeni višje stroške, zato ne drži navedba v obrazložitvi, da novela zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva, vendar pa to ni najbolj pomembno. Bolj pomembno je, da se je število in razrez ministrstev delal na podlagi interesov strank in posameznikov bodoče Golobove koalicije in ne na podlagi vsebinskih oziroma programskih prioritet. Za bodočo vlado so torej prioriteta ministrski in ostali fotelji in ne vsebina, temu pa žal sledi tudi novela Zakona o Vladi. Umetno se delijo, združujejo in prenašajo posamezna področja med ministrstvi. Smiselnih zaokrožitev področij je zelo malo, pa še tiste so ostale na pol poti. Na primer, smiselna je združitev kohezijske politike in regionalnega razvoja, ki pa ostaja na pol poti, saj lokalno samoupravo pušča v drugem ministrstvu, načrt za okrevanje pa v tretjem. Smiselna bi bila združitev vseh področij in istočasno ukinitev Ministrstva za javno upravo, ki po prehodu posameznih področij ostaja prazna in nepotrebna lupina. Po kreativnosti pa eno od ministrstev še posebej izstopa. To je Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki si ga je izboril kolega Luka Mesec, predsednik stranke, ki se je za nekaj desetink odstotka komaj prebila v parlament. Vanj ste na umeten način stlačili dolgotrajno oskrbo iz Ministrstva za zdravje, oskrbo starejših pa pustili pri področju sociale, dodali ste še zemljiško in stanovanjsko politiko. Čemu torej posebno ministrstvo za naravne vire in prostor? Za piko na i ste zraven stlačili še razvijanje in promocijo modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležbo delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije. V primerjalnem pregledu, ki ste ga priložili zakonu, ne najdete primera tako umetno ustvarjenega in konfuznega resorja, tudi v širši primerjavi ne. Podobno velja tudi za številna druga področja. Slovenija je imela v svoji 30-letni zgodovini različne sestave vlad. Gotovo so bile pogojene tudi z različnimi sestavami koalicij, vendar vedno oblikovane na temelju programa in vsebine, na osnovi tistega, kar si je posamezna koalicija zastavila, da bo opravila v mandatu, in šele v drugem koraku je sledila kadrovska sestava ekipe. Doslej najbolj vitka in najbolj operativna vlada je bila 10. vlada, ki jo je vodil Janez Janša. Imela je 11 ministrov in ministrico brez resorja, ki je vodila Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Skoraj polovico manjša ekipa torej, kot bo bodoča Golobova vlada. Pa je Janševa vlada vladala v bistveno bolj zahtevnih okoliščinah in na slabih podlagah predhodne vlade. vlada pa vajeti prevzema v sicer nestabilnih časih, vendar stopa v čevlje Janševe vlade, ki je zagotovila rekordno gospodarsko rast − skoraj 10 % v prvem četrtletju letošnjega leta −, zgodovinsko nizko brezposelnost, milijarde evropskih sredstev, prevzela pa bo tudi izjemno investicijsko aktivnost, ki je bila zagotovljena v času sedanje vlade na področju komunalne, gospodarske in širše družbene infrastrukture. V dobrem letu dni, do konca leta 2023, bo zaključenih na stotine javnih in zasebnih projektov, ki so sofinancirani z nepovratnimi evropskimi in drugimi sredstvi. Smiselne spremembe pri oblikovanju vlade, ki sem jih omenil v začetku, bi vsekakor bile dobrodošle, novela pa žal ne gre v tej smeri in ne zagotavlja operativnega in usklajenega delovanja med posameznimi področji. Vlada se po potrebnem širi iz 17 na 20 ministrstev, dejansko iz 15 na 20, ker se dve prejšnji službi ukinjata in nastajata novi ministrstvi. Te širitve pa ne zagotavljajo operativnega in racionalnega delovanja. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozarja na neusklajenost z Zakonom o državni upravi in napotuje, da bi bilo potrebno oba zakona sprejeti skupaj.

Spoštovana predsednica, spoštovani kolegice in kolegi, vsi prisotni, lepo pozdravljeni! Vsaka koalicija ima seveda pravico, da si oblikuje vlado tako, kot misli, da bo delala najbolje in najbolj učinkovito. Predvsem to pričakujejo od nas volivci. V Novi Sloveniji pa smo vseeno pozorni, kajti tokrat se povečuje število ministrstev iz 14 na 19. To je kar za eno tretjino in od leta 1993 naprej nismo imeli tako obsežne vlade. Do tega smo v Novi Sloveniji zadržani. Morda ste začeli prehitro. Morda bi bilo bolje, da bi najprej zasedli ministrska mesta, se spoznali do potankosti z vsebinami na posameznih ministrstvih, spoznali ljudi, ki tam že delajo dolga leta in so strokovni, in bi lažje morda in učinkovitejše svoja ministrstva oblikovali. Naložili ste si veliko dela, veliko administrativnega dela. Namreč v tem vsem času bodo uradniki delali − kaj? Malo ali nič. V prostem teku bodo in ukvarjali se bodo vsak s svojim novim delovnim mestom. Še bolj kot to, kar sem zdajle povedala, pa je v naši poslanski skupini zbudila pozornost novega ministrstva, Ministrstva za solidarno prihodnost. Resda naštevate, katera področja bo obravnaval, resda je teh področij veliko in so zelo raznolika dolgotrajna oskrba na eni strani, zemljišča in stanovanjska politika na drugi, pa socialno podjetništvo pa razvijanje in promocija modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležba delavcev pri dobičku ter ostalih politik ekonomske demokracije. Ekonomska demokracija − na prvo žogo se sliši všečno, vendar, ko človek malo bolj pogleda in se poglobi v njen pomen, lahko ugotovi, da je mogoče ta usmeritev ekonomske demokracije usmeritev, da bodo o poslovnih odločitvah podjetij odločali vsi državljani. Tukaj se nam postavi prvo vprašanje. Sprašujemo se, ali lahko to pomeni oživljanje modela samoupravljanja iz prejšnje države? Ali se morda z umestitvijo pojma ekonomska demokracija v Zakon o Vladi začenja realizacije programa neke stranke, ki je sedaj v koaliciji in je leta 2017 zapisala takole: »Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti, zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke.«? Kakšne posledice imajo lahko take politične usmeritve za varovanje lastnine, lastninske pravice in spoštovanje sadov ustvarjenega dela pridnih Slovencev? Ta trenutek nimam odgovora na to vprašanje. In za konec. Zgovorna so in skrbijo nas vprašanja uglednih podjetnikov, uglednih ljudi iz gospodarstva, zato se sprašujemo tudi, ali bo novi mandatar dr. Golob, ki je bil predsednik uprave energetskega podjetja, prisluhnil in sledil opozorilom uglednih ljudi iz gospodarstva? Tega slednjega si seveda želimo. Ker je v tem trenutku več vprašanj kot odgovorov, v Novi Sloveniji tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Lepa hvala. Poslanska skupina Socialnih demokratov, Jani Prednik. JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, en lep dober dan želim! Pred nami je Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki predstavlja temeljni akt organiziranosti ministrstev in njihovih delovnih področij nove vlade Republike Slovenije. Nenazadnje vsaka koalicija in vsaka vlada ima pravico, da si naredi tak ustroj vlade, da ji bo omogočeno uspešno izvajanje vladnega programa. Pri tem tudi ta vlada ni izjema. Predlog zakona sledi cilju vzpostavitev učinkovite organizacijske strukture ministrstev, ki bo zagotavljala operativno in uspešno izvajanje nalog nove vlade v letih 2022−2026. Predlagatelji novele Zakona o Vladi ocenjujemo, da bomo oblikovali politike za soočenje in obvladovanje izzivov današnjega časa. Zavedamo se tudi, da bomo morali postaviti dobre temelje za obvladovanje izzivov, s katerimi se bomo državljanke in državljani Slovenije srečevali v naslednjem desetletju oziroma desetletjih. Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi posega v organizacijsko strukturo vlade tako s številom ministrstev kot tudi vsebinsko. Posamezna ministrstva se bodo reorganizirala na način, da se bodo delovna področja razdelila na dva resorja. Posamezna področja se bodo združila ali prenesla v drug resor, in sicer z namenom učinkovite, odzivne in operativne vlade. Operativne zato, da se čim hitreje odzovejo na problematiko zdravstvenega sistema, ki se je s covid pandemijo samo še poglobila; na vzpostavitev dialoga s sindikati in delodajalci ter se dogovoriti o izhodiščih za nadaljnji razvoj javnega in zasebnega sektorja; na problematiko podnebnih sprememb in zelenega preboja ter na problematiko v gospodarstvu in pomoč hitrejšemu regionalnemu razvoju. Pred nami je tudi izziv vzpostavitve ponovnega družbenega medgeneracijskega dialoga in sodelovanja. Spoštovani! Socialni demokrati se zavedamo, da smo po dveh letih zaprtja države in ohromelega delovanja le-te pred pomembnim obdobjem polnega in odprtega delovanja vlade in države. A pred nami je zaradi varnostnega konflikta v Evropi ponovno težko obdobje. Svet se tokrat sooča z drugačnimi izzivi, vezanimi na preskrbo s hrano, na preskrbo z energenti in zagotavljanje varnosti. A koalicijski partnerji smo prepričani, da bomo z dobrim delom programske prioritete v javnem interesu in v korist vseh državljank in državljanov tudi udejanjili. Socialni demokrati bomo na področjih, ki so nam zaupana v tej Vladi, to so zunanje in evropske zadeve, pravosodje, gospodarstvo, turizem in šport ter kohezija in regionalni razvoj, naredili vse, da postanemo Slovenija v jedrnem delu Evropske unije, ki temelji na vladavini prava, ter da z ukrepi v gospodarstvu, turizem in regionalni razvoj pospešimo preboj med najrazvitejše države. In nenazadnje, da se tudi na področju športa naredi korak naprej in da državljanke in državljani prepoznajo tudi našo socialdemokratsko noto pri reševanju in spopadanju z izzivi sedanjega in prihodnjega časa.

V stranki Levica smo prepričani, da po rušilnem cunamiju Janševe vlade potrebujemo čimprejšnjo stabilizacijo razmer v državi ter sprejetje ukrepov in zakonov, ki bodo vodili k ponovni okrepitvi socialne države, obnovi demokracije in s tem k izboljšanju standarda in kvalitete življenja ljudi. Veseli nas, da se vse tri partnerice koalicije zavedamo, da so potrebne korenite spremembe predvsem na področju socialnih, delavskih, stanovanjskih in okoljskih politik, da je treba okrepiti javno zdravstvo, presekati s korupcijo in zagotoviti neodvisne medije ter okrepljen javni servis. Zagotoviti moramo, da bodo mladi imeli perspektivo, streho nad glavo in varne zaposlitve. Da bodo starejši imeli varno starost, dostojne pokojnine ter ustrezno, vsem dostopno dolgotrajno oskrbo. Nujno se moramo priključiti k najrazvitejšim zahodnim demokracijam in pričeti uveljavljati ekonomsko demokracijo. Nujno moramo zagotoviti dostop do osebnega zdravnika za 130 tisoč državljank in državljanov, ki tega dostopa ta hip nimajo. Edini smo si, da je treba vlagati v znanost in razvoj, se pravi, okrepiti ta vlaganja, kulturo postaviti v središče družbe ter socialne in razvojne politike izvesti ob pravičnem zelenem prehodu in z mislijo na solidarno prihodnost za vse. Vse omenjene prioritete in politike so ključnega pomena za stranko Levica. Verjamemo, da danes sprejemamo prvi temelj za bolj pravično, bolj solidarno in bolj zeleno prihodnost. Naša pričakovanja so velika in vse bomo naredili, da se izpolnijo. Od skupno 19 ministrstev Levica prevzema tri resorje. Tri resorje, s katerimi bomo vse napore usmerili v to, da izpolnimo koalicijske zaveze in zaveze, ki smo jih dali državljankam in državljanom. Ministrstvo za kulturo bo kulturo ponovno postavilo v središče družbe. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo poskrbelo za vse tisto, kar je bilo v preteklih desetletjih spregledano ali pa povsem zanemarjeno, in sicer bo omogočilo nujno potrebne popravke sistema dolgotrajne oskrbe in s tem vsem starejšim omogočilo varno starost in dostopne storitve. Vse napore bo usmerilo v izgradnjo 20 tisoč novih stanovanj do leta 2030 in s tem mladim omogočilo ključni predpogoj za njihovo osamosvojitev in karierni razvoj. Z uveljavitvijo in razvojem modelom ekonomske demokracije, ki so mimogrede uveljavljeni v razvitih zahodnih demokracijah, se bo delavcem omogočilo udeležbo pri upravljanju podjetij, torej soupravljanje podjetij, udeležbo v lastništvu podjetij ter udeležbo pri dobičku, pri ustvarjanju katerega so ključni prav delavke in delavci. Levica prevzema tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Zavedamo se, da nas tukaj čaka ogromno izzivov, a ne glede na to, vidimo tukaj tudi veliko priložnost za okrepitev socialne države, krepitev delavskih pravic, odpravo prekarnosti in odpravo izkoriščanja delavk in delavcev ter odpravo kršitev njihovih temeljnih pravic. Izzivov je v tem nestabilnem in zaostrenem mednarodnem okolju v času okoljske krize, torej podnebne in okoljske krize, v času vojnih žarišč, posebej vojne v Ukrajini v času še vedno trajajoče epidemiološke krize, ob divjanju cen hrane in energentov, se pravi ob podivjani inflaciji, več kot dovolj. Seveda, da se jih lahko lotimo in da lahko začnemo uresničevati vse začrtane politike, zapisane v koalicijski pogodbi, je sprejetje Zakona o Vladi, ki je pred nami, nujen

Hvala. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jih bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem 2. člen ter amandma skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Želi kdo razpravljati? Prosim za prijavo! Janja Sluga, Gibanje Svoboda. Hvala lepa, predsednica. Vsaka vlada, tudi ta vlada ima pravico, da si ministrske resorje oblikuje po svoje. Ima pravico, da si jih oblikuje tako, kot je sama zastavila svoj program in svojo vizijo pa tudi seveda koalicijsko pogodbo. Temu niste v preteklosti nikoli nasprotovali. Nikoli. Včeraj pa smo na odboru slišali argumente, ki to v resnico niso bili, pač pa je šlo zgolj za trditve, ki so namenjene eni sami stvari − zavlačevanju in nagajanju. Sklicevali ste se na mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki je seveda opozorila, da je poleg Zakona o Vladi treba spremeniti tudi Zakon o državni upravi. Vendarle pa ste po svoji stari navadi navedli zgolj in samo eden del mnenja Zakonodajno-pravne službe, tako rekoč prebrali ste do polovice stavka, druge polovice stavka seveda ne. Zakaj? Zato ker v drugi polovici stavka lepo piše, da ste to naredili tudi sami, vaša vlada. Vaša vlada je postopala popolnoma enako. Zakonodajno-pravna služba je seveda opozorila, da je treba Zakon o državni upravi spremeniti, hkrati pa je povedala, da je v štirih primerih pred tem bilo narejeno popolnoma enako. Popolnoma enako. Leta 2000 v vladi Janeza Drnovška, leta 2012 v vaši vladi, v kateri ste sedeli tudi tisti, ki sedite danes v teh klopeh, Pogačnik, Černač, Šircelj, Vizjak, Hojs, vse to je sedelo kot ministri in državni sekretarji v vaši vladi, upam, da se spomnite, do leta 2000 in ste naredili točno to, kar danes očitate tej vladi. In zato je to zgolj in samo nagajanje. Bilo je že rečeno, vendarle je prav, da se ponovi, da ljudje seveda slišijo. Vaša vlada na 1. seji sprejme sklep o določitvi števila delovnih mest, za katera se lahko v kabinetu sklenejo delovna razmerja za določen čas, in seveda to število poveča, ne zmanjša, poveča. Potem pa na dopisni seji, pazite, na dopisni seji, niti ne na redni seji, na dopisni seji Vlade 30. septembra, ko je seveda bilo že vsem jasno, da se mandat izteka, sprejme sklep o povečanju števila delovnih mest, kolega Podkrajšek, za 980, za 980. Jaz nisem v vladi, če ste vi, potem je v redu, če ste takrat glasovali za, potem še toliko bolj poslušajte, kaj vam govorim. Skupni kadrovski načrt ste torej takrat povečali za 980 delovnih mest, od tega 53 samo v ožjih službah predsednika vlade. 53. To je skoraj cela ta dvorana, danes pa očitate, kako se bo zaradi naše reorganizacije, za katero smo zelo jasno povedali, da se bodo prerazporejali uslužbenci znotraj obstoječih mest, bohotila državna uprava. To si celo upate trditi in to si celo upate ponavljati iz seje v sejo in danes seveda verjamem, da boste to ponovili še ničkolikokrat. Mi pa seveda trdimo, da izjemna situacija zahteva tudi izjemno ukrepanje. In zato jačamo štiri resorje, za katere smo ocenili, da so tako zelo pomembni, da jih je treba okrepiti, jim je treba posvetiti zato, ker jih doslej ni bilo in se spremembe, ki jih bodo pokrivali, niti niso zgodile. Gre za resorje podnebna politika, medgeneracijska solidarnost, digitalizacija in regionalni razvoj. In res bi vas rada slišala, katerega od teh po vašem mnenju ne potrebujemo. Res bi rada slišala tudi to. Jaz seveda verjamem, da je težko sprijazniti z rezultatom, ki se je pokazal na teh volitvah. Verjamem, da boste za to rabili še nekaj časa. Zagotovo vem, da boste rabili dlje, kot ste pa potrebovali v preteklem mandatu za to, da ste prilagajali razpise za teh 980 delovnih mest, tudi za tiste svoje ljudi, ki razpisnih pogojev sicer niso izpolnjevali. To vam je šlo zelo dobro od rok, da niti ne naštevam vseh vnebovpijočih primerov, ker so jih tako ali tako polni mediji. Zato, da človek sprejme tak poraz na volitvah, kot ste ga doživeli sami, seveda potrebuje vsaj malo samorefleksije pa tudi en delček samokritičnosti. In nič od tega do zdaj pri vas ni bilo opaziti. Pa nič hudega. Jaz verjamem, da bomo poslanke in poslanci v novem sklicu zelo hitro izvolili novo vlado, ki bo seveda uresničevala program in ga izvajala tako, da bo Slovenija stopila na pot razvoja, kot so si to na volitvah želeli tudi volivci.

Nisem pa slišal kolegice, ali bo glasovala za amandma ali proti. Namen obrazložitve amandmaja je ravno to, da se pove, ali bomo amandma podprli ali ne. Tako da treba je malo samorefleksije tudi pri kolegici. Glede na to, da se pa iz stranke v stranko preklada, nima časa za to, da pogleda poslovnik. Najprej naj povem, da bom jaz ta amandma podprl ravno zato, ker želim pomagati koaliciji, da čim prej pride do vlade in da tudi čim prej uskladi vse dokumente, ki so pač potrebni, da se formira. V stališčih je bilo kar nekaj zanimivih iztočnih za razpravo. stališču Svoboda je bilo rečeno, da gre za neko novo paradigmo, za nek nov način in da je čas, da se izkušeni politiki, če sem si prav zapisal, pač poslovijo. Jaz se do neke mere lahko strinjam. Tudi vi ste govorili o tem, da je treba nove ljudi postaviti na nova mesta, da je treba strokovnjake postaviti na nove položaje, ki bodo vodili to državo, vlado, parlament in tako naprej. Do neke mere to drži, v veliki meri pa to ne drži. Še več, vi ste postavili ne samo izkušene, ampak odslužene politike za vodenje posameznih resorjev. Tiste politike, ki jim je ljudstvo, na katerega se tako sklicujete, dalo po domače dvojko, dalo jih je ven iz parlamenta. In vi zdaj v svojem stališču govorite, da je to nova paradigma, delate pa nasprotno od tega – vabite odslužene politike, ki tudi po strokovnosti težko parirajo v nekaterih resorjih, da prevzamejo te resorje in z vami delajo novo politiko. Tako da ste vi sami s sabo v določenih zadevah kontradiktorni in težko je verjeti, da tudi v nadaljevanju ne bo podobnih stvari. Vi pravite, seveda, vsaka vlada ima pravico, da svojo vlado oblikuje oziroma vsaka koalicija. Saj mi tukaj nič ne nasprotujemo. Mi pač opozarjamo na to, da v teh časih, ko vsi govorite o tem, da je treba biti operativen, da je treba naslavljati prave probleme, smo pričakovali, tudi zato, ker je novi mandatar iz gospodarstva, nenazadnje po osnovni profesiji tudi inženir elektrotehnike, ki zna številke seštevati, odštevati in tako naprej, kvečjemu smo pričakovali, da bo nekatere resorje pred združil in naredil operativno vlado, s katero bo lažje delal, ne pa da to razširi na dodatna ministrstva, kar se nikoli ni obrestovalo. Vi nam lahko očitate, saj tudi mi smo imeli 17 ministrstev, ampak mi smo vlado prevzeli na polovici enega mandata, kjer zaradi koalicijske konstelacije ni bilo možno kar prestavljati oziroma korigirati nekih resorjev. Vi ste pa dobili tako veliko večino v novi stranki, da bi neke stvari pa vseeno lahko postavili na nove temelje, kar ves čas zagovarjate, pa niste šli po tej poti. Postavili ste dodatna ministrstva, dodatne resorje. Tisti, ki smo dlje časa v politiki, bili smo v gospodarstvu in še na kakšnih drugih funkcijah, vemo, da to ni tako enostavno, kot vi zdaj razlagate. Ker takrat, ko se pojavi premeščanje na tem nižjem nivoju uradnikov, je to velik odpor. In to urediti tako, kot si želite, bo verjetno težava. Zato vam želimo pomagati in zato jaz podpiram ta amandma, da se pač ti roki skrajšajo. Vi želite imeti čim prej operativnost, zato da boste vladali, zato da boste tudi lahko operativni v smislu izvajanja nalog, ki ste jih prevzeli. Zato mi predlagamo, da se ta čas, ki ga imate vi v Zakonu o Vladi, ki predvideva 4-mesečno prehodno obdobje, skrajša na dva meseca in da se ta Zakon o Vladi z zakonom o spremembah delovnih teles oziroma s to uskladitvijo opravi čim prej, da imajo nova delovna telesa tudi polnomočje. In glede na to, da vi ves čas to poudarjate, da je to narejeno zato, da čim prej prevzamete vse naloge in da boste čim bolj operativni, bi sklepal, da boste ta naš amandma, ki vam praktično pospešuje zadeve in vam daje možnost, da to prej opravite, podprli. Upam, da do tega čim prej pridemo in da začnete, tako kot pravite, čim prej na polno delati.

Vem, da gre za iskreno ponudbo, vem, da je to iskrena sintagma, ki smo jo slišali, posebej v luči tega, da ste vložili zahtevo za posvetovalni referendum Zakona o Vladi, ki bo povzročila le to, da bomo 30 dni zamujali z našimi načrti. In mislim, da je prav, da ljudje to vedo. Mislim, da je prav, da ljudje to vedo, kaj pomeni ponujena roka pomoči kolega Krivca oziroma stranke SDS, za katero se vam res zahvaljujem. Naslednja stvar. Na včerajšnjem odboru smo dobili nekaj amandmajev, seveda s strani kolegov SDS, in v teh amandmajih ste predlagali tako rekoč črtanje vseh členov. Zanimivo, da je ponoči prišlo do posebnega parlamentarnega evolutivnega procesa, ki je povzročil to, da imamo danes popolnoma drugačne amandmaje o skrajšanju rokov oblikovanja vlade. Torej namesto predlaganih štirih, ki smo jih mi zapisali v predlog, dva. Zato, ker nam ponujate roko pomoči, da bi se ja čim prej sestavili. Tako da razumem, to so vse legitimna sredstva, samo dajmo jih poimenovati s pravimi besedami.

Prosim za prijavo.

o tem predlogu zakona o vladi, ki sem ga dobil v mapici skupaj z ostalim gradivom. Nekaj mi namreč ne gre v račun. Predlagate

Kot obrazložitev pa potem navedete primere treh držav, ki naj bi me prepričale, da je razlog za to povečanje ustrezen. Recimo pravite, sestava vlade v Franciji ima 16 ministrstev, rahlo več je Francozov kot Slovencev, sestava vlade na Poljskem 17 ministrov, sestava vlade na Irskem 17 ministrov. Skratka, manjka mi ta miselni preskok iz predlogov in argumentacije, ki jih dajete, v vašo rešitev. Torej s 17 na 20 obrazložite s tem, da ima Poljska 17, Irska 17 in Francija 16. Nekako me težko prepričate s to argumentacijo. In naprej. Pravite, da je ustanovitev teh treh ministrstev nujna, ker bodo ta tri ministrstva podpirala glavne prioritete nove vlade. Potem pa predstavnica Gibanja Svoboda gospa Grgurevič pride gor in govori samo o ministrstvu Luke Mesca. Pa namenoma govorim o ministrstvu Luke Mesca, ker je bilo očitno to ministrstvo ustanovljeno za Luko Mesca, kjer se bo, kot je povedala, ukvarjal s participativnim upravljanjem podjetij, ker ima gospod Luka Mesec dolgoletne izkušnje z upravljanjem podjetij, kjer se bo ukvarjal s socialnim podjetništvom, ker ima gospod Luka Mesec dolgoletne izkušnje s socialnim podjetništvom, in kjer bo spodbujal ekonomsko diplomacijo, ker ima gospod Luka Mesec dolgoletne izkušnje s spodbujanjem ekonomske diplomacije. Moram reči, da sem šel še enkrat brat na spletno stran Državnega zbora, kje najdem podlago za vse te izkušnje, pa jih nikakor ne najdem. Tako da se veselim današnje razprave, da boste še dodatno obrazložili, zakaj je to ministrstvo ključno za to delovanje Vlade in zakaj je bilo treba zaradi tega ministrstva potem še dve dodatni ministrstvi v zaključnem stavku gospa Grgurevič rekla: »Zakon o vladi predstavlja izvrševanje vizije, ki je dobila večino na volitvah.« Spoštovani, to pa ni res. Ker kot sem rekel, spoštovana poslanka je govorila o Luki Mesecu, o ministrstvu, ki ga bo prevzela Levica. Levica ni dobila večine. Levica je dobila malo nad 4 %, malo nad parlamentarnim pragom. Zato jaz vseeno upam, glede na to, da ima Gibanje Svoboda takšno večino, kot je stranke v Sloveniji še niso imele, da bodo govorili o tem, kaj bodo oni naredili, ne pa, kaj bo delal Luka Mesec. Kakorkoli, takšne situacije, kot jo ima ta vlada s takšno večino, kjer dve stranki lahko dejansko udejanjita to, kar se odločita, pa če ena stranka ropota do Lune ali Mesca, ne more – take prednosti še nobena stranka oziroma nobena vlada ni imela. In če govorimo o prihodnosti, tistih besedah, ki so bile v uvodnih stavkih predlagateljice, kaj želimo v Sloveniji, mislim, da se s tem vsi strinjamo, je treba govoriti, kaj bodo naredili tisti, ki imajo dejansko največjo politično moč, to je pa največja vladna stranka. govorim zato, ker je bil pri izvajanju posameznih poslancev oziroma poslanke večidel razprave: prejšnja vlada to, prejšnja vlada ono. Ne. Ali niste rekli, da ste prišli zato, da boste naredili nekaj povsem novega? Zato jaz pričakujem tudi razpravo o tem, kaj bo, bo, ne pa, da za vsak zgrešen ukrep, za vsak zgrešen odstavek v koalicijski pogodbi iščete argumentacijo v prejšnji vladi. Naredite korak naprej, imate tako večino, kot je še nihče ni imel, torej govorite o prihodnosti in potem bomo tu v Državnem zboru govorili o prihodnosti. In potem bomo mi govorili o dodatnih predlogih, ki jih imamo za to našo skupno prihodnost. Ker zgodovina je pokazala, ne glede na rezultate nimamo deljene prihodnosti, oziroma če jo imamo, to rezultira v zelo slabo stran. Imamo skupno prihodnost in zato moramo skupaj graditi to prihodnost. Hvala. V nadaljevanju bi prosila, da se ne krši poslovnika in da opravljamo razpravo o 2. členu in vloženem amandmaju. Gospa Jelka Godec, prosim. Včeraj smo na odboru poslušali, da v Slovenski demokratski stranki in Novi Sloveniji samo nagajamo, ker vlagamo amandmaje, vlagamo zakone. Danes, ko smo vložili amandma, s katerim želimo pomagati, da vlada postane čim prej operativna, torej da se tudi Zakon o državni upravi ne v štirih mesecih, ampak v dveh mesecih sprejme, samo zahvaljujete za pomoč, češ, naj obdržimo pri sebi. Torej se dajte odločiti, ali želite pomoč koalicije, tisto konstruktivno, ali pa bomo ostali pri besedah, ki so bile pri kolegici poslanki iz Svobode, kaj vse je bilo narobe in kaj vse bi moralo biti in koliko je bilo kadrovanja v sedanji vladi. Jaz bom rekla takole. Če že imate človeka na GSV, na KAZI, potem vam naj da vsaj točne podatke. Ne zavajati s številko tisoč pa 900 pa še nekaj. Povejte točno, če že govorite o kadrovanju, koliko je bilo kadrovanja oziroma zaposlitev v razpisu zaradi upokojitev zaradi upokojitev in tako naprej. Še enkrat, če imate človeka na KAZI, ki vam daje podatke, naj vam daje točne podatke, da ne boste zavajali javnosti. Bi pa treba tudi pogledati, ali bodoči premier sploh želi današnjo razpravo, kajti glasoval je proti dnevnemu redu. Tako da ne vem, ali sploh

vitka. Ne razumem, kako bi lahko bila ministrstva bolj vitka. Ne vem, ali bodo ministrice pa ministri bolj šlank, bolj vitki, ali kaj v bistvu to pomeni. Namreč, bolj vitko oziroma boljše delovanje ministrstev dosežete tako, da postanejo administracija oziroma uradniški del, torej direktorati, sektorji in tako naprej, bolj operativni, bolj operativni, imajo večjo produktivnost in tako naprej. Tega pa ne dosežete na tak način, da ministrstva razdružite, združite, prestavljate iz ene pisarne v drugo pisarno, vendar na popolnoma drugačen način. Eden izmed teh je tudi debirokratizacija samih procesov na ministrstvih pa v drugih javnih službah, za kar je sedanja vlada v odhajanju naredila prvi korak. Jaz bi pričakovala, da tudi v nadaljevanju naslednja vlada nadaljuje s tem in res omogoča hitrejši dostop državljanov do posameznih uslug. Hkrati pa seveda, da se večja učinkovitost pokaže tudi v zmanjšanju administrativnih postopkov, zmanjšanju števila zakonov, konec koncev verjetno tudi zmanjšanju ministrstev. Tako kot je že kolega pred mano dejal, vaša obrazložitev števila ministrstev po posameznih državah vsekakor ne prepriča, kajti Francija ima 67 milijonov prebivalcev pa 16 ministrstev, recimo Švedska 10 milijonov pa ima 11 ministrstev, Hrvaška 10 milijonov prebivalcev pa ima osem ministrstev. Dobro, Švica jih ima tudi sedem, Avstrija 12. Pravite, da ne bo finančnih posledic. Finančne posledice, tako kot je bilo včeraj na odboru povedano, bodo že s tega stališča, da boste zaposlili bivše, neizvoljene poslance, nove ministre, kabinet ministra, potem naprej na direktoratih in tako naprej, da ne govorimo pač o vsem tistem, kar pritiče zraven, ko se minister usede na svoj stolček. Tako da bo prav zanimivo gledati seje Vlade, ko bo na dnevnem redu točka KAZI, ker bodo nove zaposlitve. zaposlitve. Poleg tega pa bodo finančne posledice tudi, ker bodo ta ministrstva morala nekaj delati. Pri tem famoznem ministrstvu za solidarno prihodnost, ki ga je po mojem definitivno izsilila stranka Levica, zato da bo mir v hiši, je recimo razvijanje in promocija modelov lastništva zaposlenih. Razvijali in promovirali boste. Torej prihajajo nove analize, nova sredstva, ki bodo letela zunanjim raziskovalcem, različnim podjetjem, ki bodo za ministrstvo verjetno opravljala promocijo modela lastništva zaposlenih. Tako da že tukaj se lahko pričakuje kar visoke finančne posledice. Drugače pa ja, nova vlada oziroma sedanja koalicija lahko izglasuje tudi 100 ministrstev, če želi. Lahko si vsak svojega vzamete, 41 za Gibanje Svoboda pa še za Levico pa za SD, nobenega problema. Ampak glede finančnih zadev boste pa morali delati do spremembe proračuna v okvirih, ki jih imate. Definitivno. Zato me prav veseli razprava ob spremembi proračuna, ker se bo pokazalo, kolikšna je višina novih sredstev za vsa ta ministrstva, ki ste jih v bistvu naredili za tiste, ki niso bili izvoljeni in pač potrebujejo službe. Ampak saj pravim, glasovi so v vaših rokah, odločitev je v vaših rokah. Tako kot pravite, volivci so vam zaupali vodenje države v naslednjih, bomo videli koliko mesecih, letih, niso vam pa dali mandata, da v bistvu demolirate državo. Tega vam pa niso zaupali. Že danes se kaže tisto, da so bile vaše obljube iz programa – sicer težko, da ga je kdo sploh prebral ali pa pogledal, v bistvu že zahajate v druge vode – program, tisti, ki je bil, le črka na papirju. Imate vse možnosti, da Vlado vodite dobro, da Slovenija napreduje, da bo gospodarska rast v naslednjem četrtletju še višja, kot je danes, ko je najvišja, 9,8, da bo še več delovno aktivnih, da bo še več odprtih delovnih mest in da da se bo znižalo število brezposelnih. Vse to pričakujemo vsi skupaj, tako mi v Državnem zboru kot državljani. Torej da boste zadevo peljali po poti napredka.

bo to področje dolgotrajne oskrbe prešlo spet na neko novo ministrstvo, kjer niti nimate oseb. Zanimivo je, da so se ministrski stolčki razdelili, še preden je bil sprejet zakon kar je zelo nenavadno. Torej najprej daš stolček, zdaj bomo pa delali, namesto da bi se najprej dala vsebina, potem pa se dela. Jaz vam želim vso srečo pa tudi razprave v smislu, kako naprej, ne pa o zgodovini vseh Janševih vlad, ker sicer lahko začnemo o zgodovini tudi ostalih vlad v 30 letih samostojne Slovenije. Vemo, koliko let so bile Janševe vlade in koliko let so bile leve vlade. Hvala. Ponovno prosim, da ne širite razprave izven okvirov. Gospa Anja Bah Žibert, prosim. ANJA BAH ŽIBERT: Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Najprej v odgovor vam. Na začetku ste dovolili širšo razpravo. In ker ste to dovolili – ja, seveda, pojdite pogledat, kdo je prvi razpravljal, in boste videli, da ste dovolili širšo razpravo, ki jo je potem težko omejevati sredi razprave, ker je treba na nekatere stvari odgovoriti. Slišali boste mojo razpravo in boste videli, da odgovarjam. Torej pomeni, da je bila razprava širša. Če ste želeli, da bi bila izključno samo o amandmajih, bi pa morali to povedati na začetku. Po navadi je bila parlamentarna praksa takšna,

sem poslušala njeno razpravo. Glede na to, da je res ptica selivka in mora biti človek zelo pozoren, ko jo posluša, je treba povedati naslednje. Danes ne govorimo o vladi Janeza Janše, danes govorimo o neki vladi, ki naj bi se oblikovala. Saj ste tudi v vladi Janeza Janše sodelovali, za vas to ni bila težava, dokler ste imeli od tega korist. Danes govorimo o neki drugi vladi, o kateri pravite, da je prepričljivo dobila na volitvah.

oziroma niti ne stranka, pač pa lista, se pravi Svoboda. Vse ostale stranke v tej koaliciji pa so dobile manj. Rekli ste, da je Slovenska demokratska stranka, ki ste jo pač izpostavljali, dobila nekako čevelj volivk in volivcev. Ni res, mi smo dobili več glasov kot na zadnjih volitvah, nobenega čevlja ni bilo. In dejstvo je, da v vsej razpravi tako včeraj kot tudi danes nismo oporekali vašemu rezultatu. Še več, glede na to, da imate takšen rezultat, smo vložili amandma, s katerim vam želimo pomagati, da stvari začnete delati še hitreje. Saj vi ne rabite štirih mesecev, tudi ne rabite treh mesecev, kajne? Vi ste že pripravljeni, vi ste uigrana ekipa, poznate se med seboj, že dolgo sodelujete in to za vas res ne bo problem. Če nastane kje kakšen problem, pa tako vzamete odslužene kadre, ki so jim pa volivke in volivci res rekli, ne, nikoli več, ne v Državni zbor. Ampak za ministre bodo že v redu, kajne? Jaz vam niti ne zamerim, da v pregledu ureditev v drugih sistemih niste napisali tistega, kar je temu namenjeno – ta del je namenjen temu, da nekako prepričaš ostale stranke v Državnem zboru, da imaš prav. Da imaš prav in da je taka ureditev, ki jo predlagaš, dobra oziroma boljša. Jaz vam tega ne zamerim, ker je to vaš prvi zakon pa naj bo. Ampak se pa smešite. Se pa smešite. Že kolegi so vam povedali, 67 milijonov prebivalcev ima Francija in 16 ministrstev. To je približno okoli 3 milijone 800 tisoč na prebivalca. Vi pa uvajate ministrstva, kjer bo prišlo na prebivalca 100 tisoč 1 ministrstvo. Vidite, kakšna razlika? 3 milijone 800, vi pa na 100 tisoč. Ampak Slovenija to rabi. Slovenija to rabi, to smo poslušali pravzaprav od takrat, ko ste zmagali na volitvah, čeprav jaz o programu nisem slišala nič, veliko pa sem slišala o tem, kdo bo minister v tej v bistvu malce začudena, ker sem mislila, da bodo tukaj zraven ministrstev, ki jih predlagate, tudi imena. Ker pri vas so bila najprej imena, potem pa ministrstva. Škoda, da niste tega naredili pa bi bilo danes še dosti lažje. Veste, kaj je pa najbolj smešno? Da zapišete, da bo vlada z 20 ministrstvi bolj operativna. Bežite, no. Kdaj pa je operativnost večja, če je število večje? Ali je? Se pravi, boste tudi povečali število otrok v vrtcih in šolah, ker bo bolj operativen razred? Ne se, gospod Golob, kregati z mano, imate vso možnost, da razpravljate, potem ko se boste naučili pritiskati na tipko. Skratka, dejstvo je, da vam dejansko želimo pomagati s štiri na tri, s štiri na dva meseca. Ampak vi že vnaprej govorite, da bo referendum, se pravi te pomoči sploh ne želite.

Kajti dobro veste, da ni tako enostavno ustanoviti ministrstva, ni tako enostavno razporediti kadra, ni ga enostavno, tudi sistematizacije niso tako preproste. Ampak vi to vse veste.

Anjo Bah Žibert, da naj se preneha obnašati kot velika tutorka in poučevalka drugih, kot da je vsevedna in kot da je pojedla vse znanje in vedenje tega sveta, in da naj torej ne podučuje kolegov in kolegic poslancev v tem državnem zboru. Kajti čisto nič več vednosti nima od nas ostalih. Hvala lepa. Hvala. To ni bil postopkovni predlog. Res vas vse prosim, da se spoštljivo obnašate. Smo le v parlamentu. Gospa Alenka Jeraj, izvolite.

bolj kot vsebina pomembno to, da se zadovolji apetite, da se da mesta vsem tistim, ki ste jim jih obljubili, in si zato izmišljate nova ministrstva kot na primer ministrstvo za solidarno prihodnost. Ne vem, če se zavedate, da ustanoviti novo ministrstvo, vzpostaviti neke nove službe terja kar nekaj časa. Eno leto boste potem vzpostavljali ta nova ministrstva, iskali, najemali nove prostore, naročali opremo, delali sistematizacije, zaposlovali in premeščali ljudi, medtem pa bodo projekti, ki so v teku in ki bi morali teči, počivali, počakali, ker ne bo odgovornih oseb, ker ne bo jasno, kaj kdo dela, kaj se preseli na eno novo ministrstvo, in podobno. In da zapišete, da finančnih posledic ne bo, je malce smešno. Imeli bomo več ministrstev, več ministrov, finančnih posledic pa ne bo. Torej kaj? Ti ministri ne bodo imeli plače in ne bodo imeli svojega kabineta in tako naprej? Dajmo realno zapisati stvari pa se bo potem tudi videlo, ali je to utemeljeno ali ni. ni. Ustanavljate novo ministrstvo za solidarno prihodnost, na katero boste prenesli, tako napovedujete, tudi dolgotrajno oskrbo. V V zadnjem obdobju, ko je prejšnja vlada oziroma prejšnji sklic sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, je potekalo mnogo usklajevanj med Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve

Potekalo je ogromno usklajevanj, ogromno sestankov, ogromno priprav, da smo do zakona sploh prišli, sedaj bo potrebno še usklajevanje s tretjim deležnikom, to je s tem novim ministrstvom. Ali boste vse ljudi prenesli tja oziroma bodo po novem zaposleni na drugem ministrstvu in se bo samo to ministrstvo ukvarjalo s tem? To zagotovo ne bo šlo, ker so stvari povezane. In če je bilo prej zelo težko ali pa, bom rekla, naporno usklajevati med dvema ministrstvoma, boste morali sedaj to usklajevati med tremi ministrstvi. Naj spomnim, da je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi tudi eden od pogojev, da bomo dobili toliko sredstev iz sklada za okrevanje. Če stvari ne bodo pripravljene, tudi teh sredstev ne bo. In kot rečeno, sami si komplicirate stvari tam, kjer ne bi bilo treba.

Je pa dejstvo, glede na to, da ste mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki ji ta amandma tudi sledi, dobili že včeraj, torej pred samim odborom, na katerem smo obravnavali ta predlog vašega zakona, bi pričakovala, da boste sami vložili tak amandma in s tem zadostili pravni varnosti, o kateri tudi sami govorite. Med drugim je bilo tudi že na samem odboru s strani Zakonodajno-pravne službe jasno povedano, da je takšen način urejanja sporen z vidika pravne varnosti in da bo treba čim prej sprejeti novelo Zakona o državni upravi, s katero se bo struktura ministrstev prilagodila strukturi, kot je predlagana v tem zakonu. Tako da če bi dejansko vi želeli na eni strani slediti mnenju Zakonodajno-pravne službe, po drugi strani pa zadostiti pravni varnosti, verjamem, da boste tudi sami ta amandma, ki je bil danes vložen z naše strani, podprli. Me je pa nekoliko zaskrbelo ob predstavitvi stališča kolegice poslanke Grgurevičeve, ki je med drugim dejala, da vi uvajate nov koncept vladanja. vladanja. Če pogledamo, kaj se je dogajalo zadnji dve leti in kje je trenutno naša država. Slovenija ima rekordno gospodarsko rast. Slovenija ima najnižjo stopnjo brezposelnosti doslej. Državni proračun v mesecu aprilu beleži presežek v višini 147 milijonov evrov. V Sloveniji se trenutno izvajajo po več deset letih, ko so vladale leve vlade, investicije v infrastrukturo, šolstvo, zdravstvo, domove za starejše. Slovenija se razvija praktično povsod, ne samo v mestih, tudi na podeželju. Sledil je enormen dvig povprečnin, kakršnega občine doslej še niso dobile, in tudi na ta način seveda dvig kakovosti občank in občanov v vseh občinah. Sprejeti so bili zakoni, na katere smo čakali več deset let, govorim o Zakonu o dolgotrajni oskrbi, Zakonu o debirokratizaciji pa o Zakonu stanovanjski jamstveni shemi za mlade, in še marsikaj drugega, dvignili smo pokojnine, popravili krivice kmečkim zavarovancem, dvignili najnižje invalidske pokojnine, razbremenili smo plače delavcem. Zdaj se pa na tem mestu upravičeno kot tudi državljanka sprašujem – vi uvajate nov koncept vladanja? Torej vsega tega več ne bo, ali kako? Vse, kar lahko razberemo iz vaše koalicijske pogodbe, je v bistvu to, da se zvišujejo ministrstva, da se bo kadrovalo, ampak ne strokovno, očitno politično, da se uvajajo novi davki, ki bodo bremenili naše državljane. In na ta način se lahko vsi skupaj upravičeno sprašujemo, kaj nam bo ta svoboda v prihodnosti prinesla. Namreč, pod konceptom vladanja, ki je bil zadnje dve leti, smo investirali v potrebe ljudi, v tisto, kar ljudje potrebujejo, vi pa boste očitno v politično kadrovanje in širjenje razbohotenja državne uprave, kakršne od leta 1992 v naši samostojni Sloveniji še nismo imeli.

podprl amandma, ki ga je vložila naša poslanska skupina, kajti podpiram vsakršnekoli pobude, predloge, ki skrajšajo takšne ali drugačne roke in pomenijo kasneje lažje vladanje, in tudi učinkovitejše. Večkrat je bilo s strani predstavnikov Gibanja Svoboda rečeno, sprijaznite se z rezultatom volitev, ljudje vas pač niso imenovali za naslednja štiri leta. Mi smo se z rezultatom volitev sprijaznili. Tisti, ki se s tem rezultatom niso sprijaznili, ste vi. Najprej je gospod Golob takrat rekel, mi bomo imeli dvotretjinsko večino. To je, mislim, prva zadeva, s katero se očitno še ni sprijaznil. Druga pa, dajte se sprijazniti, da je glede na rezultat volitev tukaj tudi 27 poslancev Slovenske demokratske stranke, ki zagovarjamo stališča svojih volivk in volivcev. Ta stališča pa so, da se ne strinjajo s takšnim povečanjem obsega ministrstev, kot ga predlagate vi. Sam pri vsakem zakonu najprej pogledam začetne ocene, in tako kot je že kolega Logar dejal, očitno niste našli države, ki bi imela vsaj toliko ministrstev, kot jih predlagate vi. pravi, našli ste Poljsko in Irsko, Francijo, kjer je po 17 ministrstev. Niste pa našli države, ki bi jih imela vsaj toliko, kot jih predlagate vi. Ampak vi jih lahko predlagate 20, 25, 30, to ne bo spremenilo enega dejstva. To dejstvo pa je, da vas danes tukaj sedi 41, čez štiri leta ali še prej vprašanje, če vas bo sedelo še 10. Pozitivna Slovenija 28 poslancev, na naslednjih volitvah je ni bilo več. Lista Marjana Šarca 14 poslancev, danes jih ni nikjer več. SMC vmes 36 poslancev, kar je samo pet manj, kot jih imate vi, na naslednjih volitvah so jih dobili 10. Skratka, vem, da bo zdaj pol leta to vzhičenje, slikanje, intervjuji, gor, dol, levo, desno, potem pa verjamem, da je dejansko marsikdo od vas prišel sem, zato ker bi rad nekaj naredil, izboljšal stvari v lokalnem okolju ali na področju, ki ga pokriva. In kmalu bo sledilo razočaranje, razen če boste naredili tako, kot mi je eden od vas v petek rekel: »Poglej, Žan, saj ta koalicijska pogodba je samo toliko, da dobimo Levico noter, itak so notri take stvari, ki ne pijejo vode. Prej kot v enem letu jim bomo pokazali vrata Vlade, s SD imamo 48 glasov.« Tako da bo Levica vsaj v tem delu izigrana. Sam Sam nimam nič proti temu. Bomo pa videli, kako boste dejansko vladali na predpostavkah, ki ste jih tukaj sami postavili. Tisto, o čemer je bilo tudi danes največ govora, ministrstvo za solidarno prihodnost. Dajte ga vsaj pravilno poimenovati, ministrstvo za solidarno prihodnost z nevladnimi organizacijami z Metelkove 6. Za to bo zadolženo to ministrstvo, za razpise, za projekte, za financiranje raznoraznih stvari, od katerih ta država nima nič. In pa seveda, še eno ministrstvo si je izpogajala stranka Levica, ministrstvo za kulturo, kjer se tudi delijo bajne vsote tistim, ki so dve leti kolesarili, tistim, ki nič ne delajo, pa vseeno dobijo denar, da ga je potem manj za podeželje, za kmetijstvo in za ostale projekte. Tako da račun prihaja. Vem, da boste tukaj na sredini razočarani, ampak takšno koalicijo ste si izbrali. Ne bi bilo treba, veliko udobneje bi bilo samo z dvema strankama. Seveda pa na tem mestu čestitam stranki Levica, ker je bila v prejšnjem mandatu neformalno, v tem mandatu bo pa formalno nadkoalicijska stranka. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljat? Ja. Prosim za prijavo. Gospod

JOŽEF HORVAT (PS NSi): Najlepša hvala, spoštovana gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi! Odličen občutek, ko lahko po več kot dveh letih razpravljamo spet stoje in brez mask. Zato mi dovolite dva, tri stavke za uvod, ker je to moja prva razprava v tem sklicu, devetem sklicu Državnega zbora. Želim si, da bi se vsi spomnili, kakšno moč besede imamo mi tukaj v tej areni, v tej dvorani. Izjemna je moč besede, izjemna. Aristotel je napisal, da se ljudje ne srečujemo kot živina na paši, ampak zato, da bi se pogovarjali. Zato, da bi se pogovarjali. Želim si tudi, ko govorim v tej dvorani, v tej okrogli dvorani, da bi ponotranjili vizijo Viktorja Hugoja, vizijo, ki jo je izrekel pred več kot 170 leti. leti. Povedal je nekako takole: »Prišel bo dan, ko bodo polja krešočih se idej edina bojna polja.« Res fantastična vizija. Želim si, da bi ta vizija Viktorja Hugoja dobila domovinsko pravico tudi tukaj v Sloveniji. In še demokracija. Kaj je demokracija? Demokracija je po mojem razumevanju, ker govorim v lastnem imenu, sobivanje različnosti v okviru ustave. Niti dva poslanca znotraj poslanske skupine nista enaka, ampak moramo sobivati v okviru ustave. Kar zadeva predlagani amandma, mislim, da je smiseln, tudi sam bi si želel, da bi da bi vzporedno obravnavali tudi Zakon o državni upravi. Mi bomo seveda ta amandma tudi podprli. Kar zadeva zakon o vladi. Povsem normalno je, da si vsaka vlada napravi svojo organizacijsko shemo. Tukaj jaz osebno in Nova Slovenija nimamo nič proti, da se razumemo. Lahko imate 30 ministrstev, nobenega problema. Prosim, ne pa govoriti o tem, da ne bo finančnih učinkov. Ker če vzamete tisto računalo, vam bo to takoj pokazalo, da to ne drži. Ampak danes vam verjamem, ko bo pa rebalans proračuna za leto 2022 na mizi, potem bomo številke sešteli, potem se bo videlo, ali sem imel prav, da vam danes verjamem, ali sem bil naiven. Številke so pač številke, ki jih ne morete zatajiti, ne moremo zatajiti. Kar zadeva recimo obljube o minimalni plači 800 evrov – dajte no, to je prenizko. Če bi bil naš minister Janez Cigler Kralj še naprej minister za delo, socialo, družino in tako naprej, bi jo gotovo bolj dvignil. Zakaj? Zato ker se soočamo s svetovnim ali pa recimo z evropskim problemom inflacije. Tako da v tem pogledu boste vi realno, če bo res minimalna plača neto – kar že itak malo čudno govorite, ker mi imamo bruto sistem, bruto je treba govoriti. In danes je minimalna bruto plača tisoč 74 evrov pa še 43 centov. Če boste šli na 800, ne vem, kako bi zdaj prišli do bruta, boste šli z realno vrednostjo navzdol. Toliko o številkah. In če sem že pri številkah oziroma da nadaljujem z neko splošno oceno. Jaz vam iskreno želim, da vam uspe, da vam uspe realizirati dobre projekte za našo državo Slovenijo in za naše ljudi. Nekaj idej nekaj ljudi, ki bodo na ministrskih mestih, poznam in so dobre. Regionalni razvoj. Upam, da bo ta regionalni razvoj v tem vašem obdobju – ne osem, ampak štiri leta, se da da – odpravil pomanjkljivost, s katero se mi Prekmurci soočamo. Če se peljem iz Ljubljane proti domu, približno ali pa natančno 200 se mi zgodi, da se praktično, in to je realnost, za vsak prevoženi kilometer proti domu v Prekmurje povprečna mesečno bruto plača zmanjša za 2 evra. Upam, da bo skladnejši regionalni razvoj, in minister upam, da bo potrjen, ki prihaja iz naših koncev, ki najbolje razume neskladni regionalni razvoj, da se bo ta zadeva popravila. Mi smo nekaj malega na tem naredili, vi morda nekateri pravite, da smo naredili vse narobe. Nekaj malega pa smo naredili in to nam vseh 212 županov tudi priznava. Bistveno, res bistveno smo dvignili financiranje občin. Občine so rekle, da v zgodovini niso dobile s strani državnega proračuna toliko denarja, kot ga imajo sedaj. Tudi druge številke so takšne, da kažejo na to, da vam ta vlada Slovenijo predaja v dobri kondiciji. V dobri kondiciji. Gospodarska rast, zadnji podatek, 9,8 %. Gospe in gospodje, nikoli v Sloveniji ni delalo toliko ljudi, kot jih dela danes, okrog 915 tisoč ljudi dela, dobiva mesečno plačo, vsak mesec plačuje prispevke, zdravstveno blagajno, davke plačuje in v pokojninsko blagajno. Zato smo lahko pokojnine bistveno dvignili, bistveno. Nimam toliko časa, da bi vam vse številke predstavil. Poročilo ZPIZ je objavljeno, ga je vredno preštudirati. Ko govorimo o svobodi, se jaz kot nekdo, ki je delal skoraj četrt stoletja v gospodarstvu, najprej seveda spomnim na ekonomsko svobodo. Znani so kriteriji, po katerih se ugotavlja ekonomska svoboda posamezne države. Predlagam obisk spletne strani Visio Institute, kjer boste te zadeve lahko našli. Najbolj ekonomsko svobodne države na svetu so Nova Zelandija, Švica, Avstralija, ZDA, Kanada, Irska. Zanimivo, te države spadajo tudi med najbolj demokratične države. Le z ekonomsko svobodo prideš tudi do ekonomske demokracije. Tega pojma natančno še ne poznamo, lahko rečemo tudi samoupravljanje, ki je propadlo, ampak bomo videli. Ne bom nikogar vnaprej obtoževal. Kaj se da danes razbrati? Ker povsem normalno in tudi pošteno je, da ljudi, da vlade sodimo po njihovih dejanjih. Najbrž se o tem, da da ljudi in vlade sodimo po dejanjih, strinjamo. In mi bomo kot opozicija in ljudstvo vas bo kot zelo pomemben nadzorni organ tudi sodilo po vaših dejanjih. S tem, ko nova koalicija v zakon o vladi umešča pojem ekonomske demokracije, o katerem sem govoril, lastnikom podjetij sporoča naslednje: o vaših podjetjih bodo odslej odločali drugi. To je ekonomska demokracija. Lahko da boste definirali, kaj je ekonomska demokracija, na en takšen način, da bomo lahko to trditev ovrgli. To sem prebral namreč iz različnih razprav, ki danes krožijo s strani slovenskih gospodarstvenikov. In to, da bi o vaših podjetjih, o podjetjih, ki so jih ustanovili lastniki, ki imajo tam lastništvo, ki je sveta stvar, ki je zaščiteno z ustavo, z ustavo, odločali drugi, je za nas, Novo Slovenijo, meni osebno nesprejemljivo. Nesprejemljivo. Lastniki so v razvoj svojih podjetij vložili ogromno truda, svojih sredstev, odpovedovanj in tako dalje, veliko znanja. Danes biti na svetovnem, globalnem trgu ni enostavno. Ker če bi bilo, bi mi vsi bili gospodarstveniki in bi imeli tam verjetno tudi bistveno večje prihodke, če bi nam to bila prioriteta. Podjetniki, lastniki, menedžment nosijo za svoja podjetja tudi odgovornost. Težnje, da bi se njihovih podjetij polastil drugi, bi morale ostati v preteklem stoletju. Ampak kakorkoli že, sodili oziroma ocenjevali – sodili je taka malo čudna, težka beseda – ocenjevali vas bomo po vaših dejanjih. Veliko smo poslušali v času volilne kampanje, veliko je bilo nagajanj s strani opozicije v tistih najtežjih časih, ko je covid brutalno kosil naša življenja, življenja Slovenk in Slovencev. Ampak smo rekli v redu, opozicija ima svoje instrumente, lahko nagaja, to je pač opozicija. Poslušali smo, da smo golazen, ki jo je treba iztrebiti, pa smo zamahnili z roko in smo šli naprej. Ampak tistih, ki so to izgovarjali, danes ni več, ker so jim ljudje povedali, ne, hvala, ne rabimo vas. Najbolj radikalni retoriki so ostali izven parlamenta. Veliko smo poslušali tudi o tem, kako katastrofalno smo zadolžili, je ta vlada zadolžila to državo.

Moramo razumeti, da se dolg države računa, ocenjuje po metodologiji ESA 2010. Govorim za EU in evrsko območje. Na soočenjih smo marsikaj poslušali, nič resnice glede o dolgu države, ker pač mi nismo prišli do besede. Moj bivši kolega dr. Franc Trček je ministru za finance nedavno poslal poslansko vprašanje, najdete ga v sistemu, in minister za finance gospodu Trčku odgovarja. In sicer sprašuje, kakšen je bil dolg države na dan 28. 3. Dolg države v proračunu Republike Slovenije na dan 28. 3. 2022 znaša 37 tisoč 624 milijonov evrov. Se pravi dobrih 37 milijard ali merjeno v BDP, lani ga je bilo 52 milijard, rekord, v BDP to pomeni 67 %. Že dolgo nismo imeli tako nizkega dolga države v primerjavi z BDP. Ker to je edino merilo oziroma to je metodologija ESA 2010. Druge ni. Kreditni rating Republike Slovenije ima zgodovinsko visoko vrednost. Da ne govorim o obrestnih izdatkih in tako dalje. Kakšne pa so bile zadolžitve v EU, povprečje EU 27? 92,1 % BDP. po podatkih, ki sem jih povedal, 67 %. Še več, evrsko območje 100 %. nekaj malega številk sem postregel, ampak kot rečeno, drage kolegice in kolegi, resnično in iskreno želim, da vam uspe pri dobrih projektih, ki jih bodo ljudje gotovo z veseljem sprejeli, ki jih bo sprejelo gospodarstvo. Ker ni socialne države brez dobrega gospodarstva. Najboljša socialna politika je tista politika, ki ustvarja dobra delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in tudi z visoko plačo. To je to. Seveda vsem nam želim, državljankam in državljanom, da se smrtonosni virus SARS-CoV-2 nikoli več ne vrne med nas. Vsi si želimo in hrepenimo po svobodnem življenju. Bili smo skorajda dve leti zaprti, nosili smo maske, bili so ukrepi, ki jih nekateri enostavno niso hoteli sprejeti, ker so rekli, da je virus politično vprašanje, pa žal ni. Ampak kakorkoli že, amandma, o katerem govorimo pri tej točki, oziroma amandma k 2. členu bom podprl, ne bom pa podprl zakona o vladi, saj bi to pomenilo negacijo zakona o vladi, ki smo ga mi sprejeli pred dobrima dvema letoma. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Horvat, zelo na široko ste šli. Jaz bi res prosila, da se držimo poslovnika, da uvedemo dobre prakse.

Zato se mi zdi, da je amandma danes na mestu in ga bom sama potrdila. Ker če so izredne, izjemne razmere, je potem prav, da se zadeve uredijo in urejajo v zelo kratkem času, pa verjamem, da to vam ne bo težko. Kot politik sem, pa tudi ljudje so z veseljem in zanimanjem spremljali to vladno dogovarjanje in razdelitev resorjev.

z nadvladno stranko, to je Levico. Ker smo pač navajeni, da je Levica vedno nadvladna, tako da lahko rečem, da je to nadvladna stranka.

Verjamem, da če se je na začetku govorilo, da bo koordinator Levice minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se je v teh pogovorih dejansko, lahko rečem, mogoče celo slabo obnesel, slabo izkazal. Zato se je potem bodoči mandatar, predsednik največje v Državnem zboru, vladne stranke odločil, da mu vendarle nekaj da, in je ustanovil ministrstvo za solidarno prihodnost.

Zato je ta solidarna prihodnost, visoko kovana beseda, ki mogoče nekaterim pove malo, nekaterim pa nekoliko več in na katero želite nasloniti tudi ekonomsko demokracijo, verjetno neka taka solidarna prihodnost, ki bo posegala tudi na delovna mesta. Želimo si ekonomske svobode, vendar s pomočjo ekonomske svobode, vendar s pomočjo ekonomske svobode pridemo do ekonomske demokracije. In če so ekonomsko svobodne države, ki si jih velikokrat postavljamo za zgled, Nova Zelandija, Švica, Avstralija, Kanada, Irska, so to hkrati tudi najbolj demokratične države. Najbolj demokratične države, ki so z dolgoletno demokracijo zmožne tudi imeti, znati, deliti in spodbujati ljudi, svoje državljane k temu, da so vključeni v to ekonomsko svobodo, da imajo možnost odločati se sami in ne z zakoni, kot ste jih predlagali tudi v tem ministrstvu, kjer dejansko sporočate vsem tistim, ki so bili bili do sedaj odgovorni za svoja podjetja, nosili vso odgovornost, da se bodo tako rekoč polastili njihovih podjetij. Mislim, da bi morali tako razmišljanje in taka uveljavitev in vpeljevanje tega v našo državo, v našo zakonodajo ostati pred vrati. Čudim se, da ste

Seveda si želim, da bi vladali dobro. Ker če boste vladali dobro in bo za vas dobro, bo tudi za nas.

Hvala za besedo. Tudi jaz vse lepo pozdravljam! To je moj prvi poslanski nastop. Pozdravljam kolegice in kolege iz opozicije, pozdravljam kolegice in kolege na naši strani! strani! Ko poslušamo današnje razprave, zlasti kolegov in kolegic iz opozicije, iz njih veje neka užaljenost, ker ste izgubili volitve. Vnaprej nam očitate, da bomo demolirali državo s tem, kako bomo razporedili ministrske resorje. Očitate nam, da povečujemo ministrske resorje, da namesto 17 želimo imeti kar 20 ministrskih resorjev. Eden od očitkov, ki jih slišim, gre na račun novega ministrstva za solidarno prihodnost. V okviru tega ministrstva, kot vem, bo tudi dolgotrajna oskrba. Gre za zakon, ki ste ga na koncu svojega mandata sprejeli, zakon, ki ste ga na nek način sprejeli kot okvir, v katerem ni slike. Pustili ste praznega, brez urejenega finančnega vira, ki ga bo treba na novo urediti in določiti, brez košarice storitev. Na drugi strani poslušamo, kako nam nudite pomoč pri sestavljanju vlade z amandmajem, po katerem naj bi to vlado hitreje dobili. Hkrati ste danes vložili posvetovalni referendum na zakon o vladi, kar bo seveda proces sestavljanja in imenovanja vlade dodatno zapletlo. Predvsem pa gre za unikum, s katerim se bodo verjetno še dolgo časa ukvarjali ustavni pravniki in bo to neke vrste posebno ustavnopravno vprašanje. Kajti takšnega posvetovalnega referenduma na zakon o vladi, ki omogoča sestavo vlade in organizacijo dela vlade, še ni bilo. Ta dan poslušamo tudi veliko vašega moraliziranja in gnevnih očitkov, češ da bo z novim zakonom o vladi prišlo do ne vem kako enormnega razraščanja javne uprave, do novih zaposlitev, povečevanja stroškov na račun državne blagajne in ne vem česa še. Gre seveda za licemerje in sprenevedanje. Zato vam, kolegi iz opozicije, predlagam, da se za začetek pogledate v ogledalo in se zazrete v lastno podobo. Vi ste namreč zadnji, ki lahko karkoli govorite o kadrovanju v javni upravi in državi nasploh, glede na to, kar smo doživljali zadnji dve leti na tem področju, ko se je kadrovalo in zaposlovalo mimo vseh kriterijev, ko so se na vse mogoče pozicije zgrinjali in postavljali vaši domači prijatelji, hišni odvetniki, strankarski zaupniki, simpatizerji in podporniki. Vse to smo gledali široko razprtih oči zadnji dve leti in to je bil tudi eden od razlogov, zaradi katerih ste izgubili zaupanje ljudi in je zmagala naša stranka Gibanje Svoboda. Prej je kolegica Jelka Godec rekla, da naj se ne oziramo nazaj, da naj ne odpiramo vprašanj preteklih vlad, pa vendarle. Ob vsakem vašem vladnem mandatu, ki ste ga imeli od leta 2000, s polletno Bajukovo vlado, smo v tej državi vedno znova doživljali kadrovski cunami na najvišjih možnih obratih. Žal se je torej treba ozreti v preteklost. Jaz se bom ozrla na zadnji dve leti. Kajti številke – prej je kolega Jožef Horvat omenjal številke zlasti s področja gospodarstva in s področja proračunov in pa ne vem, kaj vse, jaz se bom ozrla samo na številke, ki jih je omenjala kolegica Janja Sluga glede kadrovanj. V povprečju ste namreč v zadnjih dveh letih v vaši vladi izvedli po dve kadrovski menjavi na dan. Samo v prvem letu ste nastavili tisoč 117 zvestih podanikov. Število zaposlenih v javnem sektorju se je v tem času povečalo za 5 tisoč 400. Dobila sem podatek, naj pogledam številko, kako načrtujete, skupno kadrovanje v organih državne uprave za letošnje leto – 14 tisoč 838, za prihodnje leto 15 tisoč 792. Ti podatki so točni, ker se jih je prej popravljalo. So natančni in točni. torej zaveso nad vašimi zaposlovanji po čudnih, zakonsko dvomljivih razpisih, spornih praksah po ministrstvih, veleposlaništvih, v javni upravi, javnih zavodih, v državnih podjetjih odstremo zgolj na zadnji mesec in zadnje dni vaše oblasti, je vsa razsežnost parkiranja vaših zvestih podanikov kot razlito morje po prej omenjenem kadrovskem cunamiju. Koliko razpisov ste objavili po ministrstvih samo v aprilu? Pod kakšnimi pogoji? Prvi dan aprila 160 mest brez poskusne dobe. Napol tajen razpis, rok prijave tri dni. Nam lahko navedete en sam racionalni razlog tega vehementnega kadrovanja, širjenja in razraščanja javne uprave tik pred zdajci, ko sestopate z oblasti? Slika vašega kadrovskega pustošenja po tej partijsko-zaupniški liniji je popolna. In zaradi tega ste res zadnji, ki lahko komurkoli karkoli očita na to temo. Nimate nobene ne etične ne moralne verodostojnosti pridigati komurkoli o kadrovanju. Dve leti smo gledali, kako kadrovsko betonirate svojo globoko državo, ki jo očitate ne vem komu vse v tej državi, pa ste jo zares gradili in izgradili samo vi. Vse, kar ste delali, je teklo mimo strokovnih in profesionalnih kompetenc, ki bi bile edine primerne. Zato vas, dragi kolegi in kolegice iz SDS, tudi NSi, prosim, da te svoje očitke in te gneve nekam pospravite,

Zavedam se, da so nam volivke in volivci izstavili račun. Nekaterim so dali veliko zaupanje, nekaterim malo manjše. Ampak to nič ne zmanjšuje dejstva, da smo v tej državi imeli in bomo imeli vedno koalicijske vlade in so za koalicijske vlade vse stranke, ki gredo v koalicijske vlade, soodgovorne. Dejstvo je, vsaj jaz bi si v življenju želel, da tudi v tem parlamentu kljub opoziciji in poziciji vendarle veje nek džentelmenski dogovor. Razumem mogoče kakšne posvetovalne referendume, ki jih boste verjetno vlagali in boste pokazali na tisto, kar smo mi v prejšnji vladi delali. To na koncu razumem. Ne razumem pa, spoštovani, da od nas zahtevate rezultate, številke in tako naprej, kar je razumljivo, ne pustite pa, da se ta vlada formira na tak način, kot ona sama misli, da je za njo najbolj dobro in posledično za državljane. Nikdar v življenju, pa sem šesti mandat tu, se sploh v opoziciji nismo ukvarjali s tem, kako si vlada organizira svoje delo. In zdaj imamo posvetovalni referendum, mi se gremo tukaj še kar volitve, vemo, da o tem, o zakonu o vladi sploh ne bomo danes glasovali, glasovali bomo samo o dveh amandmajih. Ali je to štiri mesece ali dva meseca, to je vse skupaj, vemo, samo zato, da se lahko pogovarjamo, te procese poznamo. In zdaj bo moral verjetno bodoči mandatar hvala bogu, da ve, kaj se v gospodarstvu naredi, da je treba na hitro zadeve potegniti, drugače organizirati za začetek in postaviti vlado čez nekaj mesecev drugače, kot si jo je na začetku planiral. Ja, rebalansi bodo potrebni, verjetno še kaj drugega. Ampak verjetno ne zaradi te obstoječe vlade, ampak zaradi dogodkov, ki so bili tudi v preteklosti. Spoštovani, imamo samo eno državo, smo pred energetsko krizo, krizo, Evropa je skoraj v vojni, bi lahko rekel, mi se pa danes tukaj pogovarjamo in očitamo drug drugemu, kaj je bilo za nazaj, in ne pustite zmagovalni ekipi oziroma zmagovalcu, da pripravi ekipo tako, da bo lahko vladal. Vsi mi si želimo dobrega rezultata, dobrih rezultatov v bodoče, ampak zdaj ste nam, bom tako rekel, med šprikle vrgli eno palico in zdaj se bomo pač morali ukvarjati s tem. Zdaj je dejstvo, posvetovalni referendum je tukaj, 30 dni ne more predsednik oziroma zdajšnji mandatar nič narediti, da bi lahko po svoje zgodbe zapeljal, bomo morali iti po starem. To govorim zato, da bo javnost vedela. Ampak saj veste, to je vse težava, ki se bo verjetno odražala tudi v prihodnosti. Ampak v življenju moraš odreagirati takrat, ko pride do situacije. Jaz bi si vendarle želel malo več džentelmenskega

Besedo ima gospod Lenart Žavbi. Izvolite. LENART ŽAVBI: Hvala za besedo. Če mi bo presvetla izkušena opozicija sploh dovolila, da spregovorimo poslanci, ki smo prvič izvoljeni. Ampak lahko je v svetu s tako konstruktivno opozicijo. Mislim, da se je v času volilne kampanje govorilo, kako je nek politik oblekel ovčjo kožo, pa mi zdaj vidimo, mislim, da je kar cela stranka en tak volk v ovčji koži. Prej je kolegica Mojca govorila o številkah

na novo zaposlovali. To so realne številke razbohotenja državne oziroma javne uprave in v resnici ste v tem izjemni. Jaz ne vidim nobenih težav v tem, da so ministrstva narejena po konceptu, kakršnega si zamislijo predsednik Vlade in njegova ožja ekipa. Celo mislimo, da gre za neko zrelost, ki jo bomo pokazali. Navsezadnje ste vsi govorili danes o ministrstvu za solidarno prihodnost. Luka Mesec, kot vem, bo na tem ministrstvu dobil pooblastila za izvajanje politike, ki jo je stranka Levica v predvolilni kampanji najbolj nagovarjala. To pomeni, da bo vzel v resnici politično odgovornost za to, da izvrši obljube, ki jih je dal svojim volivcem. Saj vem, ta koncept je potem že malo bolj čuden. čuden. Sem pa v bistvu malo vesel v vsem tem novem okolju, da ste že v prvem tednu pokazali svoj pravi obraz. Se zahvaljujem za to, kolegice in kolegi iz konstruktivne opozicije. Drugi, mogoče še en podatek, ki ga še nihče ni omenil. Veste, katera vlada je imela največ državnih sekretarjev v Kabinetu predsednika Vlade? Vaša vlada. Vaša zadnja vlada. Tukaj govorimo samo o številkah, ne o tem, kako so bili ti ljudje, kakšne izobrazbe so imeli, kakšna ozadja so imeli, da so bili v resnici navsezadnje samo strankarski kolegi. O tem sploh še nismo v resnici začeli, ampak samo o številkah smo zaenkrat govorili, kolega Horvat. Res je izjemno, jaz česa takega v svetu še nisem videl, da se vlada ne more konstruirati tako, kot si sama želi. Očitno smo res malo unikatni v

Hvala lepa. Besedo ima kolegica gospa Lucija Tacer. Izvolite. LUCIJA TACER: Hvala lepa za besedo. Če se prav spomnim, še nismo glasovali o amandmaju, tako da sklepam, da še vedno razpravljamo o tem. Glede tega bi nekaj rekla. Izredne razmere so, s tem se strinjam, ampak niso takšne, da bi se dale izboljšati, kaj šele popraviti s skrajšanjem roka uskladitve Zakona o državni upravi s štirih na dva meseca. Zato tega amandmaja ne bi podprla. Ampak situacija je izredna. Izredna je zato, ker še vedno ne naslavljamo dovolj ažurno problematike podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja. To so teme, ki se najbolj tičejo mladih in naše prihodnosti. Zdaj ko imamo mogoče mogoče glas mladih malo bolj predstavljen v Državnem zboru, se veselim, da bo tudi sestava ministrstev odsevala te potrebe, ki jih bomo imeli v prihodnosti. Tukaj razmišljam ravno o tem ministrstvu, ki se ga je najbolj kritiziralo danes, pod katerim se bo združila stanovanjska problematika, ki je bila prej raztreščena po različnih ministrstvih, in je bila ena izmed velikih kritik, da se na tem področju ni nič konkretno izboljšalo. Za nov družbeni dogovor, ki smo ga v Gibanju Svoboda obljubljali in za njega dobili prepričljiv mandat, je potreben tudi drugačen pristop. Naš predsednik Vlade in njegova strokovna ekipa so oblikovali ministrstva, ki jih danes s tem predlogom zakona tukaj predlagamo in jaz se veselim,

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitke za podpredsedniško mesto. Hvala lepa za priložnost. Danes imamo izredno sejo, tudi podpiram amandmaje za skrajšanje postopkov, da pridemo prej do nove vlade. Ker pa pri informacijah glede novih ministrstev dobivam kar veliko zaskrbljenosti določenih podjetij v Sloveniji, izražajo zaskrbljenost in tudi sam sedaj vidim obrazložitev ministrstva za socialno prihodnost, ki v nekem delu, sicer za mene nepoznano, poznam ekonomsko svobodo, ne poznam pa ekonomske demokracije – sicer mi boste mogoče to obrazložili. V enem delu piše: sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij. Mogoče bom karikiral dejstvo, da imamo avtobus. Avtobus ima enega šoferja.

Dejansko je to velika nevarnost. Zato opozarjam na dejstvo, da se s takimi zadevami ne dela tako enostavno in se dela malo bolj premišljeno. Računam, da bo novi predsednik Vlade tudi o tem premislil in upošteval tudi mišljenje gospodarstvenikov, ki zares iz mnenj, ki jih podajajo, izrekajo tudi zaskrbljenost na tem področju. Sicer ne vem, ali gre to na gospodarska podjetja ali na socialna podjetja. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnji ima besedo kolega Matej Arčon. Izvolite. MATEJ ARČON: Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, lep pozdrav tudi v mojem imenu! Ne bom se spuščal v preteklost. Govoril bom o tem, o čemer danes razpravljamo, in o dejanjih, ki smo jim bili priča prejšnji petek. V razpravi je bilo slišati: vam želimo dobro, smo dobronamerni, sodili vas bomo po dejanjih. Res? Ali vas mi lahko danes sodimo po dejanjih iz petka, ko ste tisto minuto, pardon, sekundo, ko so bili potrjeni mandati, vložili 30 novih zakonov? Kako naj vas danes sodimo po dejanjih? Ko se vlada želi sestati, želi delati drugače, na drugačen način, vložite referendum. Kaj sporočate volivkam in volivcem? »Ne, vi ne boste vladali tako, kot si vi želite, vladali boste tako, kot smo mi vladali do zdaj.« res tako? Kaj so sporočili volivke in volivci 24. aprila, na praznik demokracije in svobode? Sodili so vas po vaših dejanjih, ne besedah. In s svojimi dejanji danes in v petek dokazujete, da eno govorite, drugo delate. Če bi bili spoštljivi do vladajoče koalicije in ji dali priložnost, da zavlada tako, kot misli, da je najboljše, bi s temi dejanji tako ne počeli in bi sodili, takrat ko bi bil čas za to. In bi sodili o ministrstvih in o vsebini ministrstev, takrat ko bi o tem v tej dvorani tudi razpravljali. Ali se počutite dobro ob tem, ko ste dali podpise za 30 zakonov in zakonodajni referendum? To je vprašanje za vas. Hvala lepa. Sprašujem, ali obstaja še interes za razpravo k 2. členu in amandmaju, ki je bil vložen. Ugotavljam, da nihče ne želi več razpravljati. Zaključujem razpravo o 2. členu. V razpravo dajem 3. člen ter amandma skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Za 15 minut prekinjam to točko dnevnega reda ter 1. izredno sejo zbora za pripravo in objavo pregleda vloženih amandmajev, na podlagi katerega bo potekalo glasovanje. Sejo bomo nadaljevali ob 13.30.